sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javih dužnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 596 Amandmani do kraja rasprave. Koju su proveli Odbor za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu, Pavle Matičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

Predloženim zakonom usklađuje se Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti sa odredbama članka 151. stavak 1. Zakona o državnim službenicima u cilju depolitizacije sustava upravljanja u državnoj službi. Naime, položaj zamjenika tajnika Vlade, tajnik ministarstva, pomoćnici ministra, zamjenici državnih tajnika, zamjenik i pomoćnik ravnatelja Državne upravne organizacije, zamjenici i pomoćnici glavnog državnog inspektora i predstojnici ureda Vlade prevode se u radna mjesta državnih službenika. Drugo, Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva, državni su dužnosnici pa je sukladno tome potrebno dopuniti Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti sa navedenim dužnosnicima budući Zakon o sukobu interesa propisuje koji se dužnosnici smatraju dužnosnicima u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. I zadnje, odredbama članka 3. ovog zakona propisuje se da će se odredbe stavka 1. i 2. ovog članka zakona primjenjivati na dan stupanja na dužnost Vlade nakon prvih sljedećih parlamentarnih izbora,

gospodine predsjedniče, ispravljam netočan navod zamjenika državnog tajnika jer ovo je također besmisleni zakon zbog činjenice što se Zakonom o sprječavanju sukoba interesa ne utvrđuju dužnosnici. Nego se, dužnosnici su već određeni Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika. A Zakon o sprječavanju sukoba interesa samo se naslanja na ovaj dio tako da je ovo isto besmislen zakon. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Samo nekoliko rečenica o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Ovo doista nije zakon koji zadire u suštinu stvari, koji nije nekakav strukturni zakon. Ja bih rekao da je ovo zakon koji više ažurira popis državnih dužnosnika. moram reći da je bilo izraženo mišljenje na Odboru za zakonodavstvo da u principu i kada ne bismo donijeli ovaj zakon da se ništa ne bi dogodilo. To je i doista točno. Međutim, zbog čega ćemo mi kao Klub Hrvatske demokratske zajednice ovaj zakon ipak podržati? Podržati ćemo ga zato što smo kod izrade samog zakona primijenili nomotehniku na način da smo u zakonu točno pobrojali tko su državni dužnosnici. Stoga, ako netko više nema status državnog dužnosnika nego dobija upravni status ili ako netko po nekom drugom zakonu stječe status dužnosnika mislimo da je nomotehnički ispravno da ažuriramo ovu našu listu koja se ovim zakonom zapravo i na neki način ažurira. Stoga ovaj Zakon treba gledati u ukupnosti sa ovim drugim zakonom koji će ići, Zakon o izmjenama Zakona o pravima državnih dužnosnika. I de facto to je sve jedna materija. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj zakon iako mislim da ćemo morati otvoriti i pitanja, ona suštinska vezano za Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Jer evo, imali smo na Odboru za Ustav i određene zahtjeve, zahtjeve, određene upite jer postoje nejasnoće u primjeni samog zakona. Odredbe su nam izgleda ipak dosta problema u tumačenju i praksi Stoga mislim da ćemo morati otvoriti ono drugo pitanje, a ovo jedno pitanje čisto tehničke provedbe i usklađivanja ovog Zakona sa drugim zakonima. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke neće podržati ovaj Prijedlog zakona iz sljedećih razloga. Naime, kada se čita samo ovaj Prijedlog zakona onda bi se, a posebice zbog sadržaja obrazloženja koji je dat prateći njega treba uzeti i pročitati još dva po meni jako bitna zakona. A to je Zakon o obavezama i pravima državnih dužnosnika i Zakon o postupku primopredaje vlasti. I kada ta 3 zakona spojite i napravite inventuru svih izmjena i dopuna koje smo u protekle 3 godine radili u tim zakonima onda ćete dobiti ili bi trebali imati jednu tabelu da vidite što zapravo i sad ovim Zakonom se želi napraviti. Ali jedan od razloga je zašto i predlagatelj ovih izmjena ima pogreške je u tome što u ovoj državi donašamo izmjene i dopune zakona, a nikad ne objavljujemo pročišćene tekstove pa očito i u Uredu državnu uprave su propustili ili zaboravili, ili nisu mogli iščitati propuste koji su im se desili. Zakon o obavezama i pravima državnih dužnosnika ima 28 kategorija dužnosnika koje on spominje, navodi i utvrđuje kao državni dužnosnici. Ovim Zakonom iz sprječavanja sukoba interesa Vlada predlaže izuzeti zamjenika tajnika Vlade Republike Hrvatske, pomoćnike, ministre, tajnici ministarstva, zamjenici državnih tijela u središnjim državnim uredima, zamjenike i pomoćnike ravnatelja državnih upravnih organizacija, zamjenika i pomoćnika Glavnog državnog inspektora i predstojnike ureda, agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske. Oni ne mogu više biti u sukobu interesa, odnosno na njih se Zakon o sprječavanju sukoba interesa neće primjenjivati. Dakle, to su kategorije za koje Vlada tvrdi da ne mogu biti u sukobu interesa, da ne moraju biti pokriveni zakonom zbog nekakvog usklađivanja s nekim ili nečim. Međutim, interesantno je sljedeće. Da u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa je ravnatelj i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali nije u Zakonu o državnim dužnosnicima. Ravnatelj Mirovinskog zavoda je državni dužnosnik, ali ravnatelj Zavoda za zapošljavanja nije, ali je u sprječavanju sukoba interesa. Nadalje, vjerovali ili ne, niti Glavni inspektor Državnog inspektorata nije državni dužnosnik po našem Zakonu, ali je u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Kako je moguće da 3 ravnatelja zavoda jesu u sprječavanju sukoba interesa i u državnim dužnosnicima, samo ravnatelj Zavoda za zapošljavanja nije. Glavni državni inspektor, glavni inspektor Državnog inspektorata, je li on jeste državni dužnosnik ili nije? U zakonu ga nema. U sprječavanju sukoba interesa ga ima. Kada ćemo konačno ta 3 zakona staviti zajedno i usuglasit u jednu tabelu na koga se primjenjuje Zakon o državnim dužnosnicima, koji su to u sukobu interesa, a da imamo pročišćene tekstove vjerojatno bi i predlagatelj imao lakši posao pa i sam uočio da čestim izmjenama netko ispada pa ga vraćamo, pa nam onda 2, 3 kategorije pobjegnu pa ih moramo ponovno vraćati i stalno mijenjamo zakone zbog toga. I sad dolazim na treći zakon. Zakon o postupku primopredaje vlasti. U obrazloženju ovog Zakona kao razloge zašto se iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa izuzimaju zamjenik tajnika, pomoćnik ministra, tajnici ministarstva, veli da je to usklađivanje sa nečim. Ali Zakon o primopredaji vlasti zamjenika tajnika Vlade i pomoćnike ministra navodi kao osobe koje svoje mandat stavljaju kada dođe nova Vlada. Znači li to da nakon ove izmjene već sutra će Vlada doći s Prijedlogom izmjena Zakona o postupku primopredaje vlasti iz koje će se izuzeti zamjenik tajnika Vlade i pomoćnici ministra. Ako ih izostavljamo iz Zakona o sprečavanju sukoba interesa, ako nisu državni dužnosnici, a jesu u Zakonu primopredaje vlasti onda ih moramo i ovdje brisati jer to namjera da u drugom koraku i tu izostavimo te kategorije. To je treba tabela koja mora biti prisutna kad čitamo ove zakone. Ja u ime kluba Hrvatske narodne stranke predlažem sljedeće, da se više ne mučimo, da više nemamo izmjene i dopune zakona, da ne moramo sami sebi raditi tabele da shvatimo tko je pokriven kojim zakonom. U Zakonu o postupku primopredaje vlasti izbrišimo sve osim predsjednika Vlade, pa svi nek ostaju nakon izbora na svojim funkcijama jer nakon ovoga će biti samo četiri kategorije. Bu išlo, bu išlo kolega Jarnjak, a u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa nakon ovog raščišćavanja kojega se sada predlaže izuzimanje najmanje stotinjak ljudi koji su dosad bili u tom Zakonu. Zar onda nije jednostavnije da jednostavno piše da u Hrvatskoj u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa odnosi se recimo samo na mene i na gospodina Radimira Čačića, onda je to jasan, precizan i čisti zakon i nećemo ga više trebati svaka tri mjeseca mijenjati. Zato ga nećemo podržati. Hvala. Klub SDP-a, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Klub SDP-a ne da neće, nego ne može glasati za ovaj Zakon. Moram reći da stvarno u ovoj inflaciji prijedloga zakona čekajući stanku Ustavnu za zimu zapravo se pokušava štošta podastrti zastupnicima da što prije to izglasaju i onda naravno dobijemo preko noći zakone koje sutradan trebamo raspraviti i koje naravno trebamo donijeti da bismo iz ovih ili onih razloga zapravo očistili ladice u kojima ti zakonski tekstovi štiteći ili promovirajući grupne i pojedinačne interese stoje nekoliko mjeseci pa i godinu dana. Prvo po prvi puta u ovom Prijedlogu zakona dobili smo jedan novum oko obrazloženja hitnog postupka između ostaloga se predlaže da se ovaj hitni postupak treba donijeti i zbog toga što bi se u okviru programskog zajma za prilagodbu Svjetske banke mogao uskladiti ovaj Zakon. E pa sad slušajte, mi imamo sada situaciju da usklađujemo naše zakone i sa programskih zajmom Svjetske banke, a ne sa zakonima i sa Ustavom Republike Hrvatske. Drugo što bi bilo interesantno, kažu oni ovako čime ocjenjujemo da su se stekli uvjeti propisani odredbom članka 159., a članak 159. govori o sasvim drugim pitanjima neusklađivanju sa programskim zajmovima Svjetske banke govori naravno o gospodarskim interesima Republike Hrvatske, govori o obran i sigurnosti i da ne nabrajamo ono što sve Poslovnik govori. Prema tome, potpuno promašena osnova za hitni postupak. Treće, postavlja se pitanje zapravo kako se zakon zove koji se predlaže izmijeniti dopuni? Ovaj Zakon kao što znate zove se Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obavljanju javnih dužnosti i nisu samo državni dužnosnici nositelji funkcije obavljanja javne dužnosti nego i svi zaposlenici oni koji rade u upravi i javnim upravnim organizacijama koje imaju javne ovlasti također obavljaju javne dužnosti i mogu biti u sukobu interesa. zapravo treba doći vrijeme da se ovaj Zakon izmijeni i dopuni i da se raščisti šta je to državni dužnosnik u obavljanju javnih dužnosti i šta su svi drugi u obavljanju javnih dužnosti da se to pitanje pročisti, to je drugo naša načelna primjedba koju hoćemo u ovom segmentu učiniti. Treće, kaže se da se ovaj Zakon usklađuje sa člankom 151. Zakona koji će se početi primjenjivati tek nakon sljedećih izbora, a po prvi puta dešava nam se da tim Zakonom propisujemo da će netko iz zone državnog dužnosnika preći u zonu državnog službenika po sili zakona, a ne temeljem onog zakona na kojeg se zapravo pozivaju kolege, radi se o Zakonu o državnim službenicima po kojim bi državni službenik trebao biti primljen u državnu službu na temelju natječaja u kojem kojem se treba utvrditi sposobnost itd., itd. Samo to pokazuje da postojećoj strukturi državnih dužnosnika koji hoće postati državni službenici i osigurati si stalno mjesto praktički odgovara takva ideja i zbog toga ovo i guraju. Četvrto, zanemaruje se jedna veoma važna činjenica da zakon nije usklađen sa zakonom koji se mijenja, pa onda prijedlozi koji se mijenjaju u isto vrijeme ostaju uvjetno da tako kažem visit s obzirom na druge odredbe važećeg Zakona. Tako npr. u Zakonu u članku 2. se između ostaloga u stavku 2. kaže, citiram: "Dužnosnicima u smislu ovog Zakona smatrat će se i drugi obnašatelji dužnosti koje imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu Vlada, ili predsjednik Republike Hrvatske, naravno ako je to određeno aktom o izboru ili potvrdi ili imenovanju, isključuje se predsjednik kad imenuje oružane snage." E sad postavlja se poštovane kolege objasnite vi meni kako će urede Vlade Republike Hrvatske, tko će imenovati predstojnike ureda? Vlada ili će imenovati netko anonimni voditelj nekakve stručne službe, državne uprave koja nema veze sa tim uredom. Nemoguće. Imenovat će Vlada. Da li po ovom Zakonu taj predstojnik tog ureda i dalje ostaje državni službenik? Da, jer taj stavak 2. članka 2. nije mijenjan niti je dopunjavan i u tom pogledu je zapravo će se doći u sukob, do sukoba nadležnosti u istom zakonu. S jedne strane će se tvrditi da nije državni dužnosnik, a s druge strane imate odredbu zakona koji propisuje da u ime njega primjenjuje …/Govornik se ne razumije./… koje se odnose na državnog dužnosnika i u takvoj situaciji je potpuno jasno da ova odredba koja se sada mijenja nije sama po sebi funkcionalno usložena u odnosu na sadržaj zakona koji se mijenja i dopunjuje i zbog toga ona nije konzistentna i ne može se prihvatiti ovakva izmjena i dopuna Zakona i iz tog razloga. Ostaje naravno dodatno pitanje koje treba posebice razmotriti. Mi smo donijeli taj zakon kojim se uređuje pitanje Zakona o državnim službenicima, znate i sami pod kojim uvjetima, ali valja naznačiti da razlozi koje smo tada imali za donošenje tog Zakona nisu bili prikazani u ovom Hrvatskom saboru. Tek sada se govori o tome da je taj Zakon trebalo između ostaloga donijeti da bi se zapravo uskladili sa planom i programskim zajmom za prilagodbu …/Govornik se jer bi njime trebali ojačati kobijagi stručnost naše državne uprave jer će nam državni pomoćnici, ravnatelji i njihovi zamjenici postati državni službenici, neće biti više državni dužnosnici. Pa kako ćemo mi to ojačati njihovu stručnost ako ju već nemaju ili imaju, sasvim svejedno. Ako ju imaju onda su stručni svakako sami po sebi, a ako su državni dužnosnici onda i po ovim i po drugim zakonima imaju pojačanu odgovornost za obavljanje svoje stručne i druge poslova i nije jasno zapravo zbog čega bi njih trebalo brisati iz zakona koji regulira sukob interesa. Jer između ostaloga neovisno o tome što, pa čak i kada ne bi više bili državni dužnosnici kako se ovdje predlaže, na njih se ponovo s obzirom na zakonsku odredbu primjenjuje Zakon o sukobu interesa. Prema tome, ništa se dogoditi neće i ovaj zakon je potpuno bespredmetan bespredmetan i njega ne treba uopće podržati, ne treba ga raspravit. Ovo treba povući iz procedure jer je jednostavno nedopustivo. Na stranu sad pitanje što bi mi svatko ovdje sa pravom mogao pomislit a zbog čega se ove kategorije ljudi koje su zapravo najviše radili na pripremi prijedloga i provedbi određenih akata dovedeni u situaciju da ih se proba prevesti u državne službenike i brisati ih iz kategorije državnih službenika k'o dužnosnika na koje bi se trebao primjenjivati Zakon o sukobu interesa. To je vrlo interesantno a osobito nakon ovih izbora, ovo je nevjerojatno ali istinito. Zbog čega se tu kategoriju naših državnih dužnosnika hoće osigurat nakon sljedećih izbora i da ne bi bili u poziciji da možemo o tome razgovarat. Ne radi se ovdje o Svjetskoj banci i mi nemamo nikakve obaveze usklađivati pravni sustav Republike Hrvatske sa Svjetskom bankom ali imamo obaveze usklađivati pravni sustav sa sustavom Europske unije. A u sustavu Europske unije nisu samo državni dužnosnici oni koji obavljaju javne dužnosti i koji zbog toga mogu doći u sukob interesa. Dapače, za njih postoje propisi koji reguliraju kompletnu, cjelokupnu državnu upravu o sukobu interesa bez obzira negdje se u pojedinim članicama donosi posebni zakon a negdje se donosi kodeks. A mi ovdje pokušavamo iz zakona kojim smo donekle tek otvorili ovo područje o mogućem sukobu interesa, brisati određene kategorije da bismo zapravo suzili mogući broj onih na koje se primjenjuje sukob interesa. Prema tome, ovaj sam prijedlog zakona u tom segmentu unutar sebe otvara mogućni sukob interesa umjesto da ga razrješava. I iz tog razloga svakako mi ne možemo podržati ovaj prijedlog zakona. I dodatno što bismo htjeli posebice naznačiti jeste pitanje koje je vezano uz Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske koje je, gdje se kaže da predsjednik, potpredsjednik i članovi Državnog izbornog povjerenstva trebaju postati hrvatski dužnosnici na koje se primjenjuje Zakon o sukobu interesa. S time se dakako slažemo slažemo ali se postavlja pitanje da li bi to trebalo eventualno, možda i proširivati s obzirom na onu odredbu opet kažem članka 2. koja govori, smatrat će se i drugi obnašatelji dužnosti koje imenuje ili potvrđuje hrvatski Sabor, Vlada Republike Hrvatske, da li bi trebalo osim ove kategorije uvesti još neke kategorije državnih dužnosnika, vezano za činjenice oko tih osoba koje imenuje i potvrđuje hrvatski Sabor, vezano za određene agencije, vezano za određena vijeća koje mi imenujemo, koje hrvatska Vlada imenuje a koje nisu pobrojane u kategoriji državnih dužnosnika a obavljaju javne dužnosti. I ne samo što obavljaju javne dužnosti nego između ostaloga svojim odlukama utječu na disponiranje i raspolaganje sa ogromnim sredstvima u Republici u Republici Hrvatskoj među kojima su i značajna sredstva koja proistječu iz državnog proračuna ili su sredstva koja proistječu iz javnih poduzeća odnosno poduzeća u kojima je država pretežiti ili većinski vlasnik. Sve to pokazuje da je ovaj zakonski prijedlog nije zapravo pripremljen na da bi se mogao sada donositi i da treba ga povući iz procedure i pripremiti novi prijedlog zakona koji bi razriješio ova pitanja na kvalitetan način i u tom pogledu bi mogao dobiti našu potporu. Prema tome, mi ne tvrdimo da ne bi trebalo pristupiti izmjeni i dopuni Zakona o sukobu interesa, o sprečavanju sukoba interesa ali ovakav prijedlog ne rješava to pitanje nego zapravo produbljuje konflikte i dileme oko sukoba interesa i na koga se sukob interesa odnosno sprječavanje sukoba interesa sve treba primjenjivati. Podvlačim, mi glasat za ovakav prijedlog izmjena i dopuna zakona nećemo.

Idemo na nastavak rasprave. Klub HSS-a poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite!

buka u sabornici, ja ću pokušati biti malo glasniji. Naime, a početku da velim da klub Hrvatske seljačke stranke svakako nije spreman podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti iz niza razloga. Upravo zbog toga mi predlažemo da se odgodi donošenje ovog zakona i to prije svega zbog zbrke koja je stvorena nizom neusklađenih odredbi koje se nisu poklopile evidentno iz više ovih zakona o kojima je bilo do sada riječi, i o Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika i o službenicima, primopredaji vlasti, sprječavanju sukoba. na temelju svega toga skupa čini nam se da je napravljena jedna zbrka jer više niti ne znamo na koga se sve odnosi, zašto su neki dužnosnici ispušteni, zašto nisu ispušteni tako da mi predlažemo da se odgodi donošenje ovog zakona, odnosno predlažemo da sva ova četiri zakona budu istovremeno na dnevnom redu. Na samom početku činilo bi nam se da je ovo samo formalnost, čista nomotehnika, usklađivanje što na neki način površno bi tako moglo i biti. Međutim, ako se malo bolje pogleda sam prijedlog ovih izmjena i dopuna zakona onda ima nekoliko razloga koji su ovdje navedeni. Prvi razlog i prvi puta se danas ovdje to spominje, piše u obrazloženju, je na neki način uvjet Svjetske banke za programski zajam za prilagodbu kojim se traži depolitizacija državne uprave. To jasno piše u uvodnom obrazloženju za donošenje ovog, ne samo ovog nego i Zakona o državnim službenicima što je malo da budem iskren i neobično prihvaćeno od strane Hrvatske seljačke stranke. Nije nam jasno zašto bi to bio uvjet Svjetske banke. Drugi razlog bi možda mogao biti svima poznat ali se teško može negdje pročitati, teško se može nešto o njemu više znati osim iz rasprava u ovoj sabornici ili putem medija. O njemu se uglavnom šuti. ja bih ovdje rekao da je Hrvatska seljačka stranka i kod prethodnog izmjena Zakona o državnim službenicima iznijela svoje stavove kako

službenike i to prije svega iz razloga što svi ti državni dužnosnici koji su bili navedeni u nizu ovih zakona bili su imenovani bez natječaja. Pa ako su i bili imenovani bez natječaja onda se i na njih moraju primjenjivati odredbe kako su bili i postavljeni. Dakle, oni nisu bili na temelju natječaja uzeti u radni odnos nego bez natječaja. Upravo tako ih i treba danas tretirati. Možda je između ostalog i razlog što se pojavila nekontrolirana inflacija državnih dužnosnika. Ako malo pogledamo sve to skupa to je iznimno velik broj državnih dužnosnika. Pitanje je doista da li baš svi koji su ovdje navedeni bi morali biti državni dužnosnici i da li ne bi to trebalo smanjiti. I zamjenici državnih tajnika, pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija itd. Znači, Hrvatska seljačka stranka traži jednu sustavu sistematizaciju svih državnih dužnosnika da vidimo da li se može to ujednačiti istovremeno kad se raspravlja o sva četiri zakona i tako dugo dok to neće biti Hrvatska seljačka stranka neće podržati ovakav pristup a niti ovaj prijedlog zakon. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pejo Trgovčević. Izvolite!

Gospodine predsjedniče, državni tajniče, dame i gospodo saborski zastupnici! Predlagatelj ovih izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa kaže kako se položaj zamjenika, tajnika Vlade Republike Hrvatske, tajnika ministarstva, zamjenika državnih tajnika u središnjim državnim uredima, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državnih upravnih organizacija te zamjenika i pomoćnika glavnog inspektora Državnog inspektorata te predstojnika ureda Vlade Republike Hrvatske prevode u radna mjesta državnih službenika bilo je nužno uskladiti Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti sa novonastalim izmjenama. Pa nadalje kaže, predloženom predloženom izmjenom dosadašnji politički položaji prevode se u upravne položaje čime se osigurava veća stručnost i profesionalizacija državne uprave. I to sve predlagatelj radi u cilju depolitizacije sustava upravljanja u državnoj službi. Koje li demagogije i koje li besmislice! Samo to mogu reći na ove prijedloge izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Moram ovom prilikom reći kako je Hrvatska stranka prava odnosno Klub HSP-a još u prošlom mandatu predložio jedan kvalitetan Zakon o sprečavanju sukoba interesa ali ali nažalost nije naišao na razumijevanje drugih političkih stranaka nego je donesen ovakav kakav je, tj. osakaćen da mu je ostalo samo naziv. Ja moram još ovom prilikom napomenuti da Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa koje sada radi je zapravo u teškom položaju jer zakon ima puno nedorečenosti, nije kvalitetan i samo povjerenstvo u svom radu predlaže neke izmjene i dopune kako bi Povjerenstvo moglo što bolje i kvalitetnije raditi a ne kao što sada radi bez ikakvih nadležnosti za bilo kakovo sprečavanje sukoba interesa. Trebate znati da Povjerenstvo sada djeluje manje-više edukativno, upozorava i objašnjava raznim dužnosnicima što mogu a što ne mogu raditi odnosno što smiju, a što ne smiju raditi. Povjerenstvo za sada manje-više djeluje preventivno. Zakon o državnim dužnosnicima je regulirao tko je državni dužnosnik a tko nije? Pa nećemo valjda izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa zapravo regulirati tko je državni dužnosnik, a tko nije? HSP jednostavno ne može i neće podržati ovakav Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju sukoba interesa jer je stvarno nedopustivo i neodgovorno da Zakonom o sprečavanju sukoba interesa definiramo tko će biti a tko ne državni dužnosnik? Nedopustivo je još u ovom Prijedlogu izmjena i dopuna zakona gdje se predlaže brisanje i pomoćnika ministara uz ove sve ostale predložene pa se pitamo nije li ovo zapravo podloga za možda nekakvo donošenje Zakona o primopredaji primopredaji vlasti kada ćemo u novom Zakonu o primopredaji vlasti dobiti samo prijedlog da se mogu mijenjati samo državni dužnosnici. Pa ne mislite valjda gospodo da ćete nakon nadolazećih odnosno sljedećih parlamentarnih izbora moći ostaviti sve pomoćnike ministara i sve druge koji su sada evo po ovom prijedlogu trebali bi biti nekakvi, nekakve stručne osobe bez ikakve politike. Klub HSP-a predlaže da se ovo, jednostavno ovaj prijedlog skine s dnevnog reda, da se doradi i da se zatraži i od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa kakve kakve sve mogu prijedloge izmjena, kvalitetne prijedloga izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju sukoba interesa uvrstiti u ove izmjene i dopune. I još samo u ime Kluba HSP-a molio bih vas gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora jer i vas smatram na neki način odgovornim da spriječite ovakove nekvalitetne prijedloge izmjena i dopuna zakona da dođu na dnevni red pred saborske zastupnike. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. pridružujem kolegama koji su istakli da ovaj zakon ima instrumentalnu narav i da ima za cilj određenu kadrovsku tranziciju koja nije baš primjerena čini mi se demokratskim političkim sustavima. Zato to neću ponavljati, ali bih istakao jednu drugu stvar. Potpuno se slažem s kolegom Bošnjakovićem koji je ustvrdio da naši propisi o sukobu interesa traže redizajn i to ozbiljni redizajn. Dodao bih, ne zato što su oni loši sami po sebi. Mislim da su oni ispunili svoju funkciju, da smo otvorili jedan proces koji je pozitivno djelovao na političko okružje u kojemu svi mi radimo. Ali da je došlo vrijeme da sumiramo neka iskustva i da se zakon naravno popravi. Tu ima dosta prostora da se ugrade iskustva koja smo svi skupa imali i u raspravama u ovom Saboru i u praksi Povjerenstva za koje evo još jednom kao i prilikom rasprave o njegovu izvješću ističem da mislim da je napravilo vrijedan posao. Zato samo jedan kratak prijedlog za predlagatelje. Ja nisam podnosio amandman, ali evo molim Vladu ako može to prihvatiti da u listi državnih dužnosnika, ne vidim državnog tajnika, evo ga, hvala gospodine državni tajniče, da ispusti rektore i prorektore. Naime ta odredba, to je samo pitanje vremena kad će netko skupiti snage i vremena da pred Ustavnim sudom ospori stavljanje rektora i prorektora na listu državnih dužnosnika zbog ustavnog načela neovisnosti Sveučilišta. Oni zaista ni po onome što rade ni po funkciji koju obavljaju nisu državni dužnosnici. Ja znam radi određenog sustava plaća u jednom trenutku su oni inkorporirani da bi imali ne nekakvu mizernu plaću nego odgovarajuću u propise kojima se uređuju plaće državnih dužnosnika, ali Zakon o sprečavanju sukoba interesa kaže u smislu ovoga zakona. A sasvim sigurno rektori i prorektori nisu osobe koje se nalaze ili se ne mogu nalaziti u onakvom sukobu interesa kako mogu članovi Vlade, Parlamenta ili visoki, drugi visoki državni dužnosnici. Pa evo da ne duljim predlažem da vlastitim amandmanom Vlada naprosto ispusti rektore i prorektore. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo drago mi je da je HDZ shvatio da poslije idućih izbora više neće biti na vlasti. Jer da nisu shvatili onda ne bi došli sa ovakvim Prijedlogom zakona. Ovim Prijedlogom zakona oni svoje jastrebove, da ne govorim nesposobne pretvaraju odjednom u sposobne. To znači prebacuju ih iz državnih dužnosnika, iz onih mjesta na koje su došli političkom voljom u mjesta gdje ih se više ne može maknuti. Dokaz da je HDZ spreman otići sa političke scene, ustvari otići sa, tako je i sami su shvatili da ih se može maknuti. Inače svojevremeno dok se, dok sam, dok je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa razgovaralo sa gospodinom Palarićem molili smo i predlagali u izmjenama i dopunama koje su išle sad već prije godinu i nešto, skoro dvije, da se izjednače državni dužnosnici po oba zakona. Znači po Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnicima i ovaj Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Jer smo znali da će se dešavati ovakve stvari, da će se ići unazad rješavati pitanje tko je to državni dužnosnik? Mi do dana današnjega ne znamo koliko imamo državnih dužnosnika jer prema članku 2. zakona nikad ni Vlada nije dostavila povjerenstvu popis državnih dužnosnika koji su u skladu sa člankom 2. zakona koji kaže: “Dužnosnicima u smislu ovog zakona smatrat će se drugi obnašatelji dužnosti koje imenuje i potvrđuje Hrvatski sabor, Vlada i Taj popis Vlada nikad nije dostavila povjerenstvu i povjerenstvo do dana današnjeg ne zna da li ima 1100, 1200 ili 1300 dužnosnika. Sad ovakvim izmjenama kad izbacujemo neke mi pravimo još veću zbrku. I konačno moramo nekako definirati jednoznačno da znamo koliko je državnih dužnosnika u ovoj državi. Jer povjerenstvo uopće ne može vršiti kontrolu. Svojevremeno kad smo tražili popis od Vlade dobili smo popis samo od ministarstava i to 113 dužnosnika. Nikad nismo dobili koji su to ravnatelji, koji su to voditelji ili kako se sve ne zovu agencija i razno raznih drugih institucija. Znači, gospodo svoje jastrebove, svoje nesposobne pretvarate u sposobne. Spremni ste otići sa vlasti i to mi je drago, ali nemojte to rješavati na ovaj način. Skinite ovaj zakon sa dnevnog reda i nemojte se samo sramotiti. Završni osvrt državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu Antun Palarić. Izvolite. **Palarić, Antun** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pa ja imam sada jedan problem kako govoriti, a da ne bi ispalo da nekoga vrijeđam. Naime, jer moram ponovo naglasiti da se diskutira o zakonu kojeg se nije razumjelo. Donošenjem Zakona o državnim službenicima prije godinu i pol dana mi smo jasno rekli da idemo u depolitizaciju i profesionalizaciju državne službe ali smo jasno rekli kako. To moram sada naglasiti još jedanput jer očito da se to ne želi razumjeti. Nemamo namjeru ostaviti na radnim mjestima ni jednog pomoćnika, ni tajnika, ni sve ove koji su nabrojeni. Svi će oni novoj Vladi koja može biti i stara po sastavu, ali poslije izbora nova Vlada podnijeti mandat na raspolaganje svi i ovo jasno zbog novinara, zbog javnosti svi sadašnji ministri, državni tajnici, pomoćnici ministra, zamjenici državnih tajnika u središnjim državnim uredima i svi koji su tu nabrojeni po Zakonu o državnim službenicima, po prijenosu vlast će predati, staviti mandat na raspolaganje, a nova Vlada koja sam rekao kadrovski će biti stara, il' nova, kombinirano onoga kojemu narod da povjerenje će raspisati natječaj. Raspisat će natječaj za buduće direktore, dosadašnje pomoćnike to će biti direktori uprava, tajnike ministarstava prema kriterijima stručnosti. Na natječaj će se moći javiti svatko tko udovoljava uvjetima. Imat će pravo vjerojatno i žalbe, ako ne bude izabran i time ćemo depolitizirati državnu službu ali nećemo ostaviti sadašnje pomoćnike. A državni tajnici će naravno staviti mandat na raspolaganje i u izvršnim, u tijelima izvršne vlasti, u ministarstvima i središnjim državnim uredima bit će birani po političkim kriterijima ministri i državni tajnici, a sva druga radna mjesta će biti službenička radna mjesta. Mogli smo to sada napraviti. Mogli smo sada na natječaju izabrati koga hoćemo, ali nismo htjeli nego smo htjeli ostvariti čistu situaciju da se novi model primijeni nakon izbora i da svi u izbore znamo sa kakvim pravilima se idu u izbore. Evo, ja se nadam da nisam nikoga uvrijedio ako sam još jedanput naglasio smisao onog zakona na kojeg se ovajzakon poziva iz Narodnih novina 92/05. Dakle, one odredbe koje su na snazi i koje jasno govore da će svi pomoćnici ministra i tajnici ministarstva morati staviti mandat na raspolaganje, da će se za ta radna mjesta raspisati natječaj i onda će se izabrati najstručniji, najbolji i konačno ćemo i u Hrvatskoj uvesti model koji funkcionira svugdje u Europi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodin državni tajnik kaže da ste mogli izabrati. Mogli ste, ali niste. Vi ste imenovali. Potpredsjednik Doma poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. da smo mogli do sada izabrati, ali nismo htjeli jer po zakonu se državni pomoćnici i predstavnici ureda tako ne biraju. A zakonom niste predvidjeli natječaj, između ostaloga da ne dirate postojeću strukturi aktualne vlasti danas jer biste bitno poremetili političke odnose, pa i opstanak same vlasti na vlasti. Zaključujem raspravu o prijedlogu zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o